Luka (HDZ)** Četrnaesto, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 188.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 i graditeljstvo. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Božo Biškupić, ministar kulture. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode iz 2005. izmjenama se pristupilo iz nekoliko razloga. U prvom redu radi se o razlozima dodatnog usklađivanja sa odredbama Vijeća Europe o zaštiti vrsta divlje faune i flore sa zakonskim uređenjem, trgovine na tom području i direktivom istoga vijeća o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, tzv. Direktiva o staništima. Međutim, možda se i očekivalo da ćemo ovaj zakon i ranije, ove izmjene i ranije donijeti. Ali kako je vrlo jaka aktivna zakonodavna zakonodavna aktivnost velika i Vlada posebno ovoga visokog tijela nastojali smo uvijek da uđu sve izmjene koje su vezane uz Zakon o prirodi i brojnih zakona da uđu u ovaj novi zakon, nove izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode. Međutim, tako se to stalno vezalo jedno na drugo mi to nismo mogli negdje početkom ove godine donijeti, nego eto sada ga donosimo pred ovo visoko tijelo Ali zbog toga je također, ovaj zakon je sada usklađen sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Prekršajnog zakona, Zakona o šumama, Zakona o lokalnoj odnosno područnoj (regionalnoj)samoupravi, Zakona o koncesijama i Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Prema tome, imajući u vidu navedeno i prijedlogom ovog zakona u izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode uređuju se sljedeća osnovna pitanja. U prvom redu uređuje se prijenos nadležnosti za obavljanje poslova i zaštite prirode Ureda državne uprave u županijama, na upravna tijela u županijama što je jedan značajan doprinos daljnjoj decentralizaciji poslova u području zaštite prirode, te ujedno i predstavlja usklađenje sa Zakonom o zaštiti okoliša. Poslove zaštite prirode obavljat će djelatnici koji su i do sad obavljali, a to su uglavnom djelatnici zaduženi za poslove zaštite okoliša koji dijelom rade i na poslovima zaštite prirode. U proračunu Ministarstva kulture osiguravaju se sredstva za edukaciju djelatnika, upravnih tijela županija na poziciji provedbe aquisa. Dodatno se uređuje postupak provedbe ocjene prihvatljivosti zahtjeva, te planova i programa na područjima koje su dio ekološke mreže Republike Hrvatske. Time se precizno prenose odredbe Direktive o staništima, te se usklađuje procedura s relevantnim odredbama Zakona o zaštiti okoliša i pripadajućih provedbenih propisa. Uredbom se o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš također se uvodi pojam ekološko značajnih područja Europske unije NATURA 2000. što je osnovni preduvjet za donošenje propisa kojim kojim će se proglasiti prijedlog područja NATURA 2000. koja je Republika Hrvatska do dana pristupanja treba predati Europskoj komisiji kao svoj doprinos europskoj mreži ekonomskih značajnih područja. Utvrđuje se način i donošenje Programa zaštite šumskih ekoloških sustava za zaštićena područja u kojima nije dopušteno gospodarsko korištenje prirodnih dobara sukladno Zakonu o šumama. se ne razumije./… postojeće zakonske obveze obveza izrade programa za zaštitu šumskih i ekoloških sustava ograničava samo na ona zaštićena područja u kojima je zabranjeno gospodarenje i korištenje prirodnih dobara. To su u prvom redu nacionalni parkovi i strogi rezervati. Dodatno se usklađuju odredbe vezane uz zaštitu divljih svojti u dijelu zakona koji propisuje ograničenja kad su u pitanju strogo zaštićene divlje svojte čime se postiže još veći stupanj usklađenosti sa odredbama Direktive o staništima, uvodi se pojam akcijskog plana kao dokumenta kojim se propisuju mjere zaštite strogo zaštićenih divljih svojti, te mjere zaštite njihovih staništa što je u skladu sa europskom praksom već postojećom praksom kod nas, Obveza naknade štete koje prouzrokuju zaštićene životinje ograničena je na samo one štete koje prouzrokuje životinja u kategoriji stroge zaštite. Rok za prijavu štete skraćuje se na tri dana u slučaju kad se radi o šteti koju na domaćim životinjama počine velike zvijeri, a u prvom redu to je u našim krajevima vuk. Usklađuju se odredbe o koncesijama s novim Zakonom o koncesijama. Potpunije se uređuje prekogranični promet i trgovina zaštićenim divljim svojtama, te se utvrđuju sankcije na način kako je to propisano Uredbom Vijeća o zaštiti vrsta divlje faune i flore, zakonskim uređenjem trgovine u tom području. Ova obveza utvrđena je još prilikom bilateralnog screeninga za poglavlje 27. – Okoliš, održanog u svibnju 2006. u Bruxellesu kad je na ovaj nedostatak u našem Zakonu o zaštiti prirode upozorila i Europska komisija. Usklađuju se prekršajne odredbe sa materijalno-pravnim i postupovnim odredbama, te sa prekršajnim sankcijama Prekršajnog zakona. Obzirom da je Prekršajni zakon stavio izvan snage sve sankcije propisane Pravilnicima o unutarnjem redu nacionalnih parkova i parkova prirode bilo je nužno dati ovlast nadzornim službama da sankcioniraju neke protuzakonite aktivnosti koje su pravilnicima bile riješene. Općenito se uzimajući u obzir dosadašnje iskustvo u provedbi zakona poboljšava izričaj radi osiguranja i lakše i bolje provedivosti njega. Tako je između ostalog popravljen i izričaj vezan uz odredbe kojim se uređuje istraživanje zaštićenih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata u u Republici Hrvatskoj, te iznošenje iz Republike Hrvatske u znanstvene svrhe divljih svojti, te njihovih dijelova koja nisu zaštićena prirodna vrijednost u smislu ovoga zakona. Za provođenje nisu potrebna dodatna sredstva, ona su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva kulture, osigurana su sredstva za zaštitu prirode iz kojih će se nadalje osiguravati sredstva za provedbu zakona, jednim dijelom naravno i u Ministarstvu zaštite okoliša. Prema tome, poštovani gospodine predsjedniče, eto ja bih još ako dopustite samo još jednom. Htio bih se Visokom domu ispričati zbog odlaska. Danas je naime povodom godine Planeta zemlja, bilježi se 60 godina upisa prvog geološkog spomenika u Hrvatskoj u Kušnjakovom i Rupnica u Papuku je isto tako prije 60 godina upisana pa sam obećao da ću nazočovati toj svečanosti tamo. Ostati će državni tajnik i pratiti će raspravu. Hvala vam lijepo. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Mirela Holly. Izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani predstavnici i predstavniče Vlade, uvažene kolegice i kolege. Na samom početku izlaganja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode u ime kluba SDP-a želim reći da će klub zastupnika i zastupnica SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona. Prije nego što počnem izlagati o samom sadržaju ovog prijedloga zakona želim naglasiti kako u klubu SDP-a smatramo da nije postojao opravdani razlog za inzistiranje na ovoliko hitnoj proceduri donošenja ovog zakona, a koja je skratila cijeli saborski postupak postupak donošenja ovog zakona od ulaska u proceduru s brda s dola rasprave na matičnom Odboru za zaštitu okoliša, rasprave na plenarnoj sjednici i samog izglasavanja na svega tri dana. Iako je državni tajnik Šikić objasnio da je gotovo zgotovljeni prijedlog zakona od ranog ljeta čekao na donošenje nekih drugih zakona i usklađivanje s njima kako bi ušao u saborsku proceduru to ipak ne opravdava toliku žustrost u samoj proceduri, a koja je u znatnoj mjeri onemogućila kvalitetniju pripremu pripremu zastupnika i zastupnica i klubova na raspravu o ovom iznimno važnom zakonskom dokumentu. Naime u klubu SDP-a doista ne razumijemo zašto ovaj prijedlog zakona nije mogao biti raspravljen tijekom sljedećeg tjedna i što bi se time izgubilo. Predlagatelj ovog prijedloga, a to je Ministarstvo kulture u uvodnom dijelu objašnjava da se trenutno važeći Zakon o zaštiti prirode ovim prijedlogom mijenja kako bi se uskladio s uredbom Vijeća o zaštiti vrste divlje faune i flore i to u dijelu uređenja trgovina u tom području, potom direktivom Vijeća o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune te Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, Zakonom o šumama, Prekršajnim zakonom, Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, Zakonom o koncesijama te Zakonom o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi. I većina onoga što je predloženo ovim dokumentom doista jest tako, ali u klubu SDP-a smatramo da je veliki nedostatak ovog zakonskog prijedloga ono što je predlagatelj propustio učiniti, promijeniti te kreativnije i racionalnije urediti. To se prvenstveno odnosi na reformu sadašnjeg sustava upravljanja zaštićenim područjima prirode poglavito nacionalnim parkovima i parkovima prirode a koji je neučinkovit, rastrošan i staromodan. U SDP-u smatramo da je Hrvatskoj potrebna mala ali učinkovita administracija pa tako i u području upravljanja zaštićenim područjima prirode. Smatramo da je u vrijeme kada gospodarska kriza i recesija potresaju naše društvo, predlagatelj morao iskoristiti priliku izmjena Zakona o zaštiti prirode kako bi regulirao ovo područje i ostvario učinkovitiju i racionalniju administraciju. To bi osim uvođenja jedinstvenog sustava upravljanja zaštićenim područjima naravno podrazumijevalo i cjelokupnu reformu državne uprave zadužene za zaštitu očuvanje prirodnih vrijednosti, a na način osnivanja jedinstvenog ministarstva koje bi pod jednim krovom objedinjavalo skrb o prostoru, prirodi i okolišu, šumama, vodama, moru i mineralnim sirovinama, a čija bi jedina i isključiva zadaća bilo vođenje upravnih poslova dok bi stručne poslove obavljale agencije, zavodi i javne ustanove. Na to smo između ostalog upozoravali i prilikom donošenja programa Vlade. Na taj način iz iste bi se nadležnosti jednoznačno, izravno i učinkovitije upravljalo prirodnim bogatstvima, odnosno resursima te kontroliralo njihovo korištenje i negativni i destruktivni utjecaji. O aspektu administrativnih i upravnih poslova izbjegla bi se postojeća preklapanja i nedorečenosti. Također smatramo da bi inspekcijske poslove koji se odnose na upravljanje prirodnim resursima trebalo izdvojiti u posebno inspekcijsko tijelo, npr. Agenciju za inspekciju prirodnih vrijednosti ili u postojeći državni inspektorat. U klubu SDP-a smatramo da je nužno razdvojiti javnu funkciju upravljanja prirodnim dobrima od tržišnih i komercijalnih aktivnosti javnih institucija. Upravljanje prirodnim dobrima podrazumijeva koordinaciju i usmjeravanje najrazličitijih aktivnosti pa tako i gospodarskih radi smanjenja šteta na prirodnim dobrima te osiguravanje njihovih opće korisnih funkcija i dugotrajnog korištenja. Stoga je nužno gdje god je to moguće razdvojiti javne funkcije i poslove upravljanja prirodnim dobrima od poslova njihova gospodarenja, dakle komercijalnog korištenja.Takve službe nužno je objediniti i okrupniti te stvoriti jednu agenciju radi ujednačavanja standarda poslovanja i načina rada npr. uvesti projektnu korporativnu organizaciju poslovanja javnih institucija, ujedinjavanja zajedničkih službi npr. 19 nacionalnih parkova i parkova prirode ima čak 19 računovodstava, nabavke roba i usluga, planiranja promidžba, prodaje, izdavanja koncesijskih odobrenja, obrazovanja, financiranja i informiranja. Pri tome je potrebno ojačati ovlasti takve agencije za upravljanje prirodnim dobrima. Postojeće javne ustanove nužno je organizirati kao upravne ispostave ili podružnice državne agencije bez pravne i financijske osobnosti te provesti regionalni pristup decentralizacije s regionalnim agencijskim ispostavama. Sljedeća primjedba kluba SDP-a na ovaj prijedlog zakona odnosi se na članak 27. stavak c) a kojim se preliberalno omogućava realizacija neekoloških projekata u okviru ekološke mreže sa argumentom prevladavajućeg socijalnog ili gospodarskog interesa bez obzira što se predlagatelj iza ovakve liberalizacije pokušava sakriti plaštem sudjelovanja javnosti. Smatramo također da bi članak 15. trebalo izmijeniti na način da ekološki značajno područje "EU natura 2000" kao i način upravljanja tim područjem utvrđuje Sabor zakonom, a ne Vlada uredbom kako je to predviđeno ovim prijedlogom zakona. Nije nam jasno ni zbog kojih se razloga uopće člankom 25. omogućava uvođenje stranih divljih sorti u prirodu jer su dosadašnji primjeri uvođenja alohtonih vrsta u prirodu uglavnom iznimno loše završili za ravnotežu eko sustava. S obzirom da je jedan od razloga za donošenje ovog zakona i njegovo usklađivanje s odredbama Prekršajnog zakona trebalo je uskladiti i sljedeće odredbe. Primjerice u članku 175. stavak 1. alineja 4. i 5. zakona propisuje se ovlast nadzornika da naplati globu, radi se o vrsti prekršajnih sankcija koje su Prekršajnim zakonom ukinute, to je u članku 5. stavak 1. prekršajnog zakona. Globa se spominje na još nekoliko mjesta. U članku 187. stavku 3. i članku 187. stavak 1. i 3. zakona. U članku 175. stavku 1. alineji 4. propisuje se ovlast nadzornika da izda prekršajni nalog, međutim sukladno odredbama članka 229. Prekršajnog zakona u kojem se navode ovlaštenici za izdavanje prekršajnog naloga nisu navedene pravne osobe s javnim ovlastima, dakle sukladno tome nadzornici ne mogu imati tu ovlast. Prema starom Zakonu o prekršajima, prekršajni nalog su podnosile javne ustanove, a nadzornici su ih sastavljali, a prema novom Prekršajnom zakonu javne ustanove nisu među ovlaštenicima za izdavanje prekršajnog naloga pa smatramo da ovaj stavak treba brisati. Na žalost isto vrijedi i za novi institut tzv. obavezni prekršajni nalog koji mogu izdavati pravne osobe s javnim ovlastima, ali samo za prekršaje propisane odlukom jedinice lokalne samouprave. Članak 175. stavak 5. zakona, radi usklađenja sa člankom 245. Prekršajnog zakona, treba se isto mijenjati na način da glasi: naplatiti novčanu kaznu, štetu ili učinjene troškove od prekršitelja na mjestu počinjenja prekršaja, uz potvrdu ispunjavanja pretpostavki propisanih posebnim zakonom, a radi se o visini kazne, načinu utvrđivanja prekršaja. U članku 175. stavku 1., ali ne i 9., zakona treba propisati da je pravo i obveza nadzornika iniciranje podnošenja optužnog prijedloga kojeg u skladu s člankom 109. Prekršajnog zakona podnosi javna ustanova, a ne podnijeti prekršajnu prijavu jer te odredbe nisu usklađene s terminologijom Prekršajnog zakona koji u članku 160. Prekršajnog zakona propisuje način pokretanja prekršajnog postupka, pokreće se optužnim prijedlogom ovlaštenog tužitelja. Sukladno gore navedenom, treba brisati odredbe članka 175. stavak 2. U članku 198. Zakona o zaštiti prirode dispozicija članka 70.a taksativno navodi radnje koje su zabranjene u svim kategorijama zaštićenih područja, osim spomenika prirode. Međutim, u prekršajnim odredbama u članku 198. 198. Zakona o zaštiti prirode, sankcije postoje samo za zabranjene radnje na dijelu tih kategorija, a ne na svima. Npr. nema strogog rezervata, posebnog rezervata i značajnog krajobraza koji se navode u dispoziciji. To zapravo znači da kada netko počini jednu od zabranjenih radnji na području posebnog rezervata, postoje sva obilježja prekršaja, ali za njega nema sankcija jer ih Zakon o zaštiti prirode ne propisuje, dakle nema ni prekršaja. I s toga to treba uskladiti. Na kraju ovog izlaganja u ime kluba SDP-a smatramo da bi slijedom prethodno rečenog bilo znatno bolje kada bi ovaj prijedlog zakona usvajali po redovnoj, a ne po hitnoj proceduri usprkos njegovog europskog predznaka, jer bi se na taj način predlagatelju dala prilika da do drugog čitanja u znatnoj mjeri poboljša ovaj prijedlog zakona. Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite.

Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, s konačnim prijedlogom zakona, kojeg je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske uz prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku. U prilogu zakonskog prijedloga dostavljena je izjava o njegovoj usklađenosti sa pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Svoje izlaganje započinjem sa citatom akademika Mohorovičića: "Nepregledan niz bisera prirodnih ljepota okupljen je poput sjajnog ukrasnog lovorovog vijenca na omiljenom omeđenom dijelu našeg dragog starog planeta Zemlje koji nazivamo Lijepa naša domovina Hrvatska.". Osim prirodnih ljepota, Republika Hrvatska se ističe i velikim bogatstvom biljnih, gljivljih i životinjskih svojti, minerala, sirovina i fosila te raznolikošću ekoloških sustava i stanovišta. Gotovo 12% kopnenog teritorija nacionalni parkovi, parkovi prirode, strogi posebni rezervati, park šume, spomenici parkovne arhitekture i značajni krajobrazi, zaštićeno je. Ili negdje oko 7% ukupne površine Republike Hrvatske. Upravo ta zaštićena područja čine okosnicu sveukupne zaštite i ključne točke ekološke mreže koje predstavljaju utočište i spremnike biološke raznolikosti. Iako je Zakon o zaštiti prirode iz 2005. usklađen s Konvencijom o biološkoj raznolikosti, direktivama, uredbama i protokolima Europske unije, tijekom screeninga Europska komisija je preporučila dodatne izmjene koje se odnose na prekogranični promet i trgovinu zaštićenim vrstama, divlje flore i faune te očuvanje prirodnih staništa i divlje faune i flore. U međuvremenu su doneseni i zakoni o šumama, prostornom uređenju i gradnji, zaštiti okoliši, Prekršajni zakon i Zakon o koncesijama te Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi. Upravo to i jesu osnovni razlozi za izmjene i dopune dosadašnjeg zakona. Prijedlogom ovog zakona uređuju se sljedeća pitanja. To je prijenos nadležnosti za obavljanje poslova zaštite prirode sa ureda državne uprave uprave u županijama, na upravna tijela u županijama. To je usklađivanje sa Zakonom o zaštiti okoliša. Ovu problematiku regulira članak 64. Uređuje se dodatno i precizno postupak provedbe, ocjene prihvatljivosti zahvata te planova i programa na područjima koja su dio ekološke mreže Hrvatske. Utvrđuje se nadalje način izrade i donošenja programa zaštite šumskih ekoloških sustava za zaštićena područja u kojima nije dopušteno gospodarsko korištenje prirodnih dobara sukladno Zakonu o šumama. Nadalje, dodatno se usklađuju odredbe vezane uz zaštitu divljih svojti. Samo ću spomenuti da u Republici Hrvatskoj ih je poznato oko 38 tisuća divljih sorti zasad poznatih, ima ih i puno više. Nadalje se uređuje pitanje istraživanja zaštićenih prirodnih vrijednosti iz teleoloških objekata. Dalje, obveza naknade štete koju prouzroče zaštićene životinje ograničena je na samo one štete koje prouzroče životinje u kategoriji stroge zaštite. Nadalje se usklađuju odredbe s koncesijama sa novim Zakonom o koncesijama, ali i potpunije i kvalitetnije se uređuje prekogranični promet i trgovina zaštićenim zaštićenim divljim svojtama te utvrđuju sankcije za iste. Usklađuju se još i prekršajne odredbe s materijalno-pravnim i postupovnim odredbama te sa prekršajnim sankcijama iz Zakona o prekršaju što je novo i što je svakako dobro i daje veće ovlasti i inspektorima i očekujemo i očekujemo na tom području bolje rezultate. U proteklom razdoblju, govorim o razdoblju proteklih 7 godina, zaštita prirode u Republici Hrvatskoj postala je integralna djelatnost kojom se korištenje prirodnih dobara nastojalo i u velikoj mjeri uspjelo uskladiti sa održivim razvojem. Najveći pomak napravljen je u području zakonodavstva koji je omogućio aktivnu zaštitu krajobraza, klasifikaciju i kartiranje staništa, pomake u zaštiti divljih svojti, ali je utvrđena i mreža ekološki značajnih područja za očuvanje stanišnih tipova i ugroženih vrsta u Republici Hrvatskoj, a koje čine 47% kopnenog i 39% morskog dijela Republike Hrvatske. Neke mjere, kao što je Uredba o uređenju i zaštiti obalnog područja, dala je značajne rezultate i značajno zaštitila prostor te smanjila utjecaj i turizma, a da se nije zaustavio razvoj. Jedna od vrlo značajnih mjera koja je dala rezultate rezultate dodatne u zaštiti. Ali bez obzira na značajan pomak u zakonodavstvu i jačanju institucija u ovom segmentu, velik prostor otvoren je za poboljšanje u učinkovitijoj provedbi zakona u praksi, ali i u sustavu obrazovanja i informiranja javnosti, ali i usklađenosti svih propisa zakona ali i institucija. Republika Hrvatska ima veliko bogatstvo u raznolikosti te vrlo visok stupanj vrijednosti i očuvanosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Upravo to predstavlja ogroman razvojni potencijal Republike Hrvatske, a kvalitetna zaštita i upravljanje tim bogatstvom obveza je i ove i sljedećih generacija da i oni koji dolaze iza osjete ljepotu ovog Bogom danog prostora.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 Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Hrvatsko zakonodavstvo sadrži mnoštvo propisa o zaštiti okoliša, ali osnovni propisi koji daju generalne odrednice, određuju nadležnosti i propisuju kazne su Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka i Zakon o otpadu. Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o otpadu su u nadležnosti Ministarstva okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a provedba Zakona o zaštiti prirode u nadležnosti je Ministarstva kulture. Moramo priznati da je veoma neobično i nama saborskim zastupnicima, a vjerujem i predstavnicima Ministarstva kulture da s njima raspravljamo o temama zaštite okoliša kada imamo i Ministarstvo zaštite okoliša, a i kada reguliranje te problematike unutar Ministarstva kulture nije europska praksa. Stvar zaista nema smisla i mislimo da bi se nadležnost i briga o području zaštite prirode trebala preseliti u Ministarstvo zaštite okoliša gdje su i preostala dva strateška zakona iz područja zaštite okoliša. Prema objašnjenju predlagača, većina ovih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti prirode, donose se temeljem preporuka Europske komisije u pregovaračkom procesu za pristupanje Europskoj uniji, a klub Hrvatske narodne stranke će ih i podržati zbog logičkih i opravdanih promjena. Poznato je da u Hrvatskoj postoji 9 kategorija zaštićenih područja. Nacionalni park i park prirode proglašava Hrvatski sabor, strogi i posebni rezervat proglašava Vlada Republike Hrvatske, a regionalni park značajni krajobraz, park šumu, spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture proglašava županijska skupština. No, ako se ta zaštićena područja nalaze na području dvije ili više županija, tada ih proglašava isto tako Vlada Republike Hrvatske. Hrvatska posjeduje značajno bogatstvo i raznolikost flore i faune. Ima 65 različitih staništa u kojima živi značajan broj strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta. 123 ptica, 20 sisavaca, 14 vodozemaca i gmazova, 44 ribe, 31 beskralježnjak i 20 biljaka. Zaštićena područja Hrvatske pokrivaju oko 11,3% kopnene površine Hrvatske i oko 3,4% morske površine, odnosno ukupno oko 8,5% ukupne površine Republike Hrvatske. Ovdje moramo spomenuti jednu lošu činjenicu, a to je da nam se podaci koje država daje o površinama zaštićenih područja, razlikuju od dokumenta do dokumenta. Podaci koje sam sada iznio su iz Strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske koju ćemo donijeti isto tako vjerujemo na ovoj sjednici Sabora. No, u izvješću o stanju prirode i zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2000. do 2007. stoji da nam je zaštićeno 7,3% kopna i 1,20% teritorijalnog mora ili ukupno 7,1% ukupne površine Republike Hrvatske. Ja vas molim da izanalizirate te kontradiktorne podatke i da nam kažete koji su istiniti, jer iza tih postotaka krije se tisuću kilometara prostora razlike u dokumentima. Najveći dio našeg područja zaštićeno je u kategoriji parka prirode, njih 11 i 8 nacionalni parkova. Imamo još 2 stroga rezervata, 79 posebnih rezervata, 116 spomenika prirode, 78 značajnih krajobraza, 35 park šuma i 121 spomenik parkovne arhitekture. Ukupno 450 zaštićenih područja prirode. No, treba reći da su neka zaštićena područja tijekom vremena izgubila vrijednosti zbog kojih su zaštićena, a za dio područja u vrijeme proglašenja granice, nisu definirane dovoljno precizno pa će revizija upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti rezultirati ukidanjem zaštite, promjenom granica ili kategorije zaštićenih područja. Svakako reduciranjem površine zaštićenih područja. Primljen nam je nedavni Zakon o smanjenju područja Parka prirode "Medvednica". Naravno da će industrijski razvoj i turizam i stambena izgradnja utjecati na smanjenje površina zaštićenih područja. Bitno pitanje života i rada u zaštićenim područjima Hrvatske, jest mogućnost građenja i drugih zahvata u njima, odnosno ocjena prihvatljivosti tih zahvata za ekološku mrežu. Za razliku od postojećih zakona iz 2005. ovim izmjenama mijenja se i nadležnost za postupak odobrenja planiranih zahvata u zaštićenim područjima, pa tako taj postupak vodi Ministarstvo kulture za nacionalne parkove, parkove prirode, posebne rezervate i spomenike kulture, a na područjima niže kategorije zaštite, dakle regionalni park, značajni krajobraz, park šumu i spomenik parkovne arhitekture, postupak će voditi upravna tijela županije. No, i nakon provedenog postupka na razini županije ministarstvo mora dati potvrdu o prihvatljivosti zahvata na zaštićenom području. Predlagač tvrdi da prijenos nadležnosti za obavljanje poslova zaštite prirode sa ureda državne uprave u županijama na upravna tijela u županijama, predstavlja značajan doprinos decentralizaciji poslova u području zaštite prirode. Lijepo rečeno, ali tu će sigurno se javiti veliki problem u zašiti prirode financiranje svega toga. Donošenjem Uredbe o proglašenju ekološke mreže koja obuhvaća preko 40% teritorije Republike Hrvatske ustanove koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima, dobile su nove obveze upravljanja tim područjima. Taj je problem posebice naglašen kod velikog broja novoosnovanih županijskih ustanova koje su rezultat spuštanja određenih poslova na regionalnu razinu, a koje nisu niti kadrovski, a pogotovo financijski u mogućnosti preuzeti tako veliki posao i odgovornost. Županije bi trebale biti te koje osiguravaju sredstva za područje kojima upravljaju njihove ustanove, a za neke od njih će to sigurno predstavljati ogromne troškove koje oni u ovom modelu bez sufinanciranja iz državnog proračuna nisu u mogućnosti na odgovarajući način osigurati i odraditi. Ali još bi i bilo dobro kad bi glavni ili jedini problem u zaštiti prirode bila formalna procedura za dobivanje dozvole za zahvat u prostoru zaštićenih područja ili pak ova nepoznanica oko financiranja ili sufinanciranja koje nam nisu ništa novo. Najveći problem su bespravna kopanja i gradnje baš tamo gdje se zakonom štiti priroda. Posebno izražen je problem eksploatacije raznih mineralnih sirovina posebno kamena, pijeska, šljunka i ciglarske gline. Prvenstveno se to odnosi na površinske kopove. To je problem za koji nismo pokazali ni dokazali da se s njime znamo ili želimo nositi do kraja. Usprkos svemu dobrome što predstavlja i donosi eksploatacija mineralnih sirovina percepcija te djelatnosti u javnosti je općenito negativna zahvaljujući medijskoj prezentaciji negativnih djelovanja i posljedica ilegalne eksploatacije mineralnih sirovina, prvenstveno putem kamenoloma i riječnih šljunčara. Naravno, senzibilitet za tu temu posebno imaju mnoge udruge za zaštitu prirode i okoliša a sve više i pretežan dio zajednice. Svi ćemo se složiti da ilegalni kamenolomi i šljunčare ugrožavaju živote, zdravlje i imovinu ljudi, uništavaju prirodu i arheološke lokalitete a nanose i ogromne štete državnom proračunu odnosno lokalnoj zajednici kojoj bi se te naknade za korištenje platile da su kamenolomi i šljunčare legalni. Prema državnim podacima u zaštićenim područjima Hrvatske Žumberak, Plitvička jezera, Velebit, Medvednica, Učka, Papuk, Kalnik, Risnjak, Mljet evidentirana su 92 površinska kopa kamena a aktivno ih je još oko desetak posto. Među evidentiranim kopovima veliki je broj napuštenih kamenoloma za koje nije utvrđen pravni slijednik a određeni dio njih je i u vlasništvu Hrvatskih šuma što je strašno jer su oni čuvari naše prirode. Većina njih nije evidentirana kao eksploatacijsko polje u smislu Zakona o rudarstvu niti se radilo prema pravilima struke pa sad predstavljaju veliku devastaciju prostora, otvorene rane i žarišta erozije. Zaključak je da su većina njih ili možda svi nelegalni. Ne postoji nikakva dokumentacija o dobivenim količinama materijala iz kopova a nema ni primjera sanacije kopova nakon eksploatacije. U mnogim napuštenim kopovima i dalje se povremeno ilegalno eksploatira. Tu je prisutan sav paradoks Zakona o zaštiti prirode. Mi na papiru lijepo iscrpno štitimo biljke i životinje a usred njihovih staništa otvaraju se kamenolomi veliki, bučni, prašni, ružni, vidljivi na desetke kilometara sa ogromnim bagerima, drobilicama i kamionima koji nisu ptice, ne bježe, stoje svima nama na sramotu a ponajprije izvršnoj vlasti koja zatvara oči pred njima ili pak problem rješava tromo i mlako. Naime, i Zakon o rudarstvu i Zakon o zaštiti prirode su jasni. Treba samo evidentirati kradljivca, ilegalnog eksploatatora kamena, kazniti ga novčano ili zatvorom i natjerati na sanaciju devastiranog zemljišta. No, je li to tako? Nažalost ne. U izvještaju Državnog inspektorata o radu rudarskih inspektora u 2007. godini stoji doduše da su imali 405 inspekcijskih pregleda i na primjer 62 prekršajne odluke ali i 25 zastara za prekršitelje, da su imali 12 odluka za kaznena djela ali i 9 zastara za isto. U protekle četiri godine ukupna vrijednost nelegalno eksploatiranih mineralnih sirovina iznosi oko 600 milijuna kuna. Govorimo samo o evidentiranim vrijednostima inspekcijskih službi, ne i o onim vrijednostima koje oni nisu vidjeli i zabilježili. Inspektori kažu da nelegalna eksploatacija kamena u Hrvatskoj sudjeluje sa 24% ukupne proizvodnje kamena. Moramo priznati i uputiti snažnu kritiku hrvatskoj izvršnoj vlasti koja je i sama pokazala nevjerodostojnost dozvoljavajući eksploataciju kamena, šljunka i pijeska izvođačima radova na izgradnji autocesta bez koncesija. Niti jedan od dvjestotinjak kamenoloma nije saniran a daljnje iskapanje u kamenolomima više nitko ne kontrolira. Upropašteni su nam krajolici, lokalne ceste i šumski putevi, izmijenjene navike lokalnog stanovništva, ukradena su nam rudna bogatstva a mi smo sve to skupa lijepo, masno platili izvođačima umjesto da oni plate nama i naravno saniraju negativne posljedice u krajoliku. Ilegalne šljunčare posebno na Savi i Dravi posebna su priča, poglavito zbog posljedica koje ta prljava rabota može imati na naš život jer ugrožava esencijalno prirodno dobro i potrebu, pitku vodu. Niti pobrojene ilegalne šljunčare, niti slike i registarske tablice kamiona koji odvoze šljunak nisu dovoljni da to spriječimo. Zašto? Očito jer to neki moćnici ne žele. A zašto ne žele? Sigurno ne zbog lijepih očiju kradljivaca i eksploatatora šljunka nego zbog valjda neke koristi koju imaju od njega. Stotine milijuna kuna završavaju u privatnim džepovima kradljivaca. Ne zaboravimo da su to ponekad i ugledni ljudi u našoj zajednici a trujemo si pitku vodu zbog poremećaja u vodonosniku i razno raznog smeća koje se pojavi u rupama nakon odvezenog šljunka. Kažu da zagrebački vodonosnik ugrožava najmanje 169 divljih odlagališta smeća i 26 ilegalnih šljunčara. Hoćemo li uskoro zbog toga morati piti vodu iz plastičnih boca u dućanima? Prema Kaznenom zakonu eksploatacija mineralne sirovine bez koncesije predstavlja kazneno djelo za koje se propisuje novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine a ako je djelo počinjeno u posebno zaštićenom području prirode kazna je i do osam godina. No, posljednje tri godine nije donesena nijedna presuda s kaznom zatvora za nelegalnu eksploataciju mineralnih sirovina. sve ono lijepo i dobro što normativno uredimo u zaštiti biljaka i životinja dubi svoju vjerodostojnost, iskrenost i snagu onoga časa i sve one mjesece i godine kada nam u njihovim staništima bruje, tutnje, praše i uništavaju ih teški strojevi kradljivaca naših prirodnih vrijednosti nesmetano i nekažnjeno. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je zastupnik gospodin Boris Matković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zaštita prirode ima dugogodišnju tradiciju u Hrvatskoj ona je započela još negdje krajem 19. i početkom 20. stoljeća kada o zaštiti prirode imamo i prve ljude koji su se u sklopu Udruge hrvatskih prirodoslovaca, planinara i šumara počeli baviti ovim pitanjem. različite institucije su sustavno radile na zaštiti prirode a danas to nastavlja i Ministarstvo kulture koje se posebno zalaže kada se radi o obvezama o zaštiti prirode te standardima jasno koji kao takvi i proizlaze na pristup Europskoj uniji što je i jasno tema današnjih izmjena i dopuna, ali isto tako ulaže i napore u razvoj kapaciteta i sustava zaštite prirode i nastoji dati joj onu znakovitost koju zaštita prirode jasno i zaslužuje u ovoj Lijepoj našoj. Da je tome tako jasno to potvrđuje i činjenica da se tijekom 2000. godine pristupilo izradi novog zakonodavnog okvira što je rezultiralo donošenjem zakona 2003. godine koji se temeljio na obuhvaćanju svih zaštićenih područja i vrsta, ali i prirodnih vrijednosti koje se u gospodarstvu koriste konkretno poljoprivredi, sustavu lovstva, ribolova, graditeljstva, prometa, turizma i A također tada je tim zakonom bilo uređeno i područje genetski modificiranih organizama makar to dakle je sasvim drugo područje pa je to trebalo mijenjati. Izmijenjeno je zakonom 2005. godine je li dakle odvojeno je iz ovoga. A još je postojao jedan problem u tom zakonu koji je, pa je zbog toga 2005. i mijenjano. To se odnosi na pitanja koja se odnose na različiti broj i to vrlo veliki broj podzakonskih akata ali isto tako je li i svega i svega onoga što je predstavljalo problem u provedbi toga zakona. Stoga su izmjene i dopune 2005. godine bile logične. Ali ono što je u svakom slučaju poticajno jeste da je u međuvremenu Hrvatska pristupila u 16 međunarodnih konvencija dakle praktično pridružila se kao članica u svim dakle područjima zaštite prirode. Usvajanjem ovih izmjena i dopuna isto tako jasno je i treba kazati dakle i unutar zakonodavnog okvira iz područja zaštite prirode utemeljuje se sada u potpunosti i cjelovito i zaštita krajobraza, zaštita područja, nacionalnih parkova, parkova prirode, posebnih rezervata. Ono što je bitno to će također biti u okviru onog dijela koji se odnosi na već uspostavljeni ne u potpunosti ali svakako dijelom inventar te procjenu ugroženosti divljih svojti ali i invazivnih svojti koje ugrožavaju dakle naše područje. je također procjena ugroženosti ovih divljih svojti o kojima su neki već prethodno spominjali. Mislim da je ono što je obuhvaćeno ovdje jasno će dakle dati jednu sasvim novu pretpostavku očuvanja zaštite prirode. Ovdje se može kazati isto tako da unutar ovog zakonskog okvira je postavljena i pretpostavka zaštite i ostalih bogatstava kao što su biljke gljive, minerali, fosili i Međutim u svakom slučaju treba kazati da ta raznolikost je vrlo bitna u smislu da na stanište vrste utječu i, utječe vodno gospodarstvo, turizam, promet i tako dalje. Dakle sve su to grane koje, u kojima su i donešene novi propisi, a sve to treba uskladiti. Odnosi se to podjednako i na poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo a pretpostavke toga svakako su zakonodavni okviri koje moramo uskladiti i sa Zakonom o zaštiti prirode. Ta usklađenja treba jasno uskladiti i usklađena su s odredbama Uredbe Vijeća o zaštiti vrste divljih fauna i flore zatim zakonskim uređenjem trgovine u tom području što je isto jedan od problema do sada bio, ali i direktivom Vijeća o očuvanju prirodnih staništa te divlje flore i faune. Istovremeno donijeli smo još neke nove zakone koji se ovdje navode, jasno koje je trebalo uskladiti. Oni se odnose na Prekršajni zakon, Zakon o koncesijama zatim Zakon o prostornom uređenju, gradnji. Sve je to trebalo dakle sada prilagoditi i uskladiti jer to je i pretpostavka. Dakle poboljšica odnosno onoga što je osnovni cilj svih nas. Dakle ovdje govori neki i o tome da ulaganja kao takva su problematična. Mislim da ne. Zapravo ulaganja u zaštitu prirode su jedina dakle ulaganja koja će svoju isplativost i opravdanost pokazati ne samo sada nego u budućnosti za 5, 10, 15 ili 20, ne znam koliko godina kada … /Govornik se ne razumije./ … nailaze jasno tim ulaganjima će vidjeti je li da su i generacije prethodno vodile računa o zaštiti prirode jasno. Ovi pomaci koje ovdje možemo u svakom slučaju vidjeti i oni koji doprinose onome što će biti i pretpostavka toga da ćemo nadam se svi prihvatiti ove nove izmjene i dopune odnose se i na postupak decentralizacije upravo to je doprinos onome što govorimo o ukupnosti dakle decentralizacije u državi a to je prijenos nadležnosti sa Ureda državne uprave u županijama na upravna tijela u županijama. Dobro, nekih problema će tu svakako biti. Bit će novih ulaganja, primanja, snalaženja i tako dalje, je li dakle ne možemo sve idealno ni postaviti je li dakle tu u svemu Također treba kazati da na znakovitost uključivanja Ministarstva kulture u ovom slučaju kada se radi objektima je li gdje treba utvrditi posebne uvjete zaštite prirode u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje i izvođenje radova ali isto tako i zahvata u području nacionalnih parkova, posebnih rezervata i tako dalje. Treba također kazati da objekti od posebnog interesa imaju i poseban status i da to moramo gledati na svoj način. Ono što je naročito dakle za istaknuti i što treba pohvaliti jeste da ovom odredbom se preciziraju kompenzacijski uvjeti u cilju ublažavanja ili jednog nadomjestka onih oštećenja u području određene ekološke mreže je li na način da će se uspostaviti drugo područje. To je jedan izuzetan, u smislu jasno je li očuvanja onih osobitosti koje karakteriziraju određenu ekološku mrežu. Ono što je posebice znakovito također jeste da su, da će se dodatno urediti, dodatno se sad također uređuje i postupak provedbe ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i programa za prirodu. A ono što nas u Dalmaciji raduje svakako je i uređenje aktivnosti koje zabranjuju je li obavljanje određenih djelatnosti u strogom rezervatu, nacionalnom parku, parku prirode. To se odnosi konkretno na podvodne aktivnosti, sidrenja i slično jer i tu je dakle bilo poprilično ugrožavanja prirode odnosno okoliša. No da ne bih duljio uglavnom nadam se da smo svi skupa pa evo i ja svojim ovim skromnim doprinosom doprinijeli tome da ukažemo upravo na zaštitu prirode na jednu opću znakovitost koja proizlazi iz nje. Za sve nas u različitim sadržajima i na različitim razinama i zbog toga se nadam da ćemo svi zajedno podržati ove izmjene i dopune. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine tajniče, kolegice i kolege. U Republici Hrvatskoj ukupno je zaštićeno Poštovani kolega ne mogu se s vama složiti da mjesto GMO odnosno problematici GMO-a nije u Zakonu o zaštiti prirode i da to nije bilo dobro regulirano ustvari prethodnim zakonom s obzirom da genetski modificirani organizmi imaju izuzetno veliku važnost za biološku odnosno imaju veliki utjecaj na biološku raznolikost koja se bavi naravno i Zakon o zaštiti prirode se bavi tim područjem. Zbog toga mislim da je donošenje Zakona o genetski modificiranim organizmima koji u znatnoj mjeri u principu liberalizira postupak i mogućnost puštanja GMO-a u okoliš

to je definitivno. Znači, niste razumjeli. Ja sam samo kazao da 2003. godine je, dakle tim zakonom uređeno i područje genetski modificiranih organizama. Međutim, ta dva područja se međusobno bitno razlikuju i 2005. godine je znači dakle to područje GMO-a sasvim odvojeno i to je sasvim logično, to je sasvim u redu. Dakle, ja nisam ovo prethodno kazao što ste vi rekli. Ja sam samo kazao na ovu, dakle zakonski okvir unutar kojega je to trebalo odvojiti, ništa drugo.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine tajniče, kolegice i kolege. U Republici Hrvatskoj ukupno je zaštićeno 11,94 kopnenog teritorija i to kroz nacionalne parkove, parkove prirode, stroge i posebne rezervate, parkove, šume, spomenika, parkovne arhitekture i značajne krajobraze. Možemo slobodno reći da se Hrvatska ističe velikim bogatstvom biljnih, gljivljih i životinjskih svojti, minerala, sigovina i fosila, te raznolikošću ekoloških sustava i staništa. Što se tiče u zakonu, u provođenju i očuvanju prirode ja bih istaknuo jedan članak koji govori o zahvatu u prirodi. To je članak 36. Za planirani zahvat u prirodu koji nije obuhvaćen procjenom utjecaja na okoliš, a koji sam ili s drugim zahvatima može imati bitan utjecaj na ekološki značajno područje ili zaštićenu prirodnu vrijednost ocjenjuje se njegova prihvatljivost za prirodu u odnosu na ciljeve očuvanja tog ekološki značajnog područja ili zaštićene prirodne vrijednosti, a sukladno ovom zakonu i posebnim propisima. Za planirane zahvate za koje je posebnim propisom obvezna procjena utjecaja na okoliš ocjena prihvatljivosti za prirodu obavlja se u sklopu procjene utjecaja na okoliš sukladno posebnom propisu. Zahvate za koje je obavezna ocjena prihvatljivosti za prirodu, sadržaj, rok i način utvrđivanja ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, način obavješćivanja javnosti i način izračuna jamčevine za uklanjanje mogućih posljedica na prirodu ministar će propisati pravilnikom uz prethodnu suglasnost čelnika Središnjeg tijela državne uprave za poslove zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. U lipnju kao što smo čuli 2005. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o zaštiti prirode kojim je obavljeno usklađivanje zakona sa međunarodnim ugovorima čija je strana Republika Hrvatska, te s Konvencijom o biološkoj raznolikosti i direktivama, uredbama i protokolima Europske unije. Međutim, tijekom bilateralnog screeninga Europska komisija preporučila je da se dopune odredbe zakona koje se odnose na prekogranični promet i trgovinu zaštićenim vrstama divlje faune i flore, a uzimajući u obzir da su doneseni i Zakon o šumama, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Prekršajni zakon i Zakon o koncesijama. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode želi se dodatno uskladiti zakon sa odredbama Uredbe vijeća broj 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore zakonskim uređenjem trgovine na tom području kao i Direktivom vijeća 92/43 o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore. Također, potrebno je uskladiti zakon sa odredbama naknadno donesenih propisa. Već je bilo rečeno što je doneseno ovim zakonom. Kao prvo uređuje se prijenos nadležnosti za obavljanje poslova zaštite prirode sa Ureda državne uprave u županijama na upravna tijela u županijama što je značajan doprinos daljnjoj decentralizaciji poslova u zaštiti prirode. Pod dva, dodatno se uređuje postupak provedbe ocjene prihvatljivosti zahvata, te planova i programa na područjima koji su dio ekološke mreže Republike Hrvatske. Tri. Utvrđuje se način izrade i donošenje programa zaštite šumskih ekoloških sustava za zaštićena područja u kojima nije dopušteno gospodarsko korištenje prirodnih dobara sukladno Zakonu o šumama. Pod 4. Dodatno se usklađuju odredbe vezane uz zaštitu divljih svojti. Dalje, obveza naknade štete koju prouzroče zaštićene životinje ograničena je na samo one štete koje prouzroči životinja u kategoriji stroge zaštite. Pod šest. Usklađuju se odredbe o koncesijama sa novim Zakonom o koncesijama. Pod sedam. Potpunije se uređuje prekogranični promet i trgovina zaštićenim divljim svojtama, te utvrđuju sankcije. Pod osam. Usklađuju se prekršajne odredbe sa materijalno-pravnim i postupovnim odredbama, te sa prekršajnim sankcijama iz Zakona o prekršajima. Općenito se uzimajući u obzir dosadašnje iskustvo u provedbi zakona poboljšava izričaj radi osiguravanja lakše i bolje provedivosti zakona. I na kraju kolegica Nevenka je citirala gospodina akademika Mohorovičića, a ja ću kroz citat Eckharta Tolla iz “Nove zemlje“ citirati jedan njegov memento koji kaže, znači Eckhart Toll “Nova zemlja“. Kaže ovako: “Dovoljno je pogledati vijesti da bismo shvatili kako oštrica ludila nije otupjela nego se nastavlja i u 21. stoljeću. Drugi vid kolektivne nefunkcionalnosti ljudskog uma još je neviđeno nasilje kojim se ljudska bića odnose prema drugim životnim oblicima i samom planetu. Razaranje šume koje stvaraju kisik, te drugih biljnih, životinjskih vrsta, zatim okrutno postupanje prema životinjama u uzgajalištima, trovanje rijeka, oceana i zraka. Ljudska bića gonjena pohlepom nimalo svjesna svoje povezanosti sa cjelinom ustrajavaju u ponašanju koje ako ga ništa ne spriječi može dovesti samo do njihovog vlastitog uništenja.“ Završen citat. Ja sam na kraju iskreno uvjeren da će donošenje ovog zakona doprinijeti znatnom ublažavanju i čovjekovog ponašanja prema prirodi. Hvala. Gospodin zastupnik Anton Mance. Izvolite. **Mance, Anton (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog ovog zakona u izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode s Konačnim prijedlogom zakona ipak ima i svoj uvodni dio. S obzirom da smo ovih dana dobili i materijale vezano o zaštiti prostora od 2001. do 2007. godine ipak dakle imamo i informacije o tome što je već na području tog djelovanja i rađeno. Zato bih najprije nešto rekao o samom stanju krajobraza u Hrvatskoj. Zaštita krajobraznih vrijednosti jedan je od temelja ukupnog vrednovanja prostora. Spoznaja o vrijednosti krajobraza ozbiljnije se pojavila nakon sve veće ugroženosti čovjekova okoliša odnosno krajobraza kao njegovog dijela. Zaštita krajobraza provodi se godinama ali je bila svedena samo na normativne mjere, a štitilo se samo posebno zaštićena i evidentirana područja i kulturne baštine. Današnja namjera jest vrednovanje i očuvanje krajobraza na čitavom teritoriju Hrvatske kao kod urbanih, teriurbanih tako i ruralnih i prirodnih krajobraza. Za očitovanje krajobraza bitno je prostorno planiranje zaštite prirode i kulture. Svaki resurs sve više pažnje posvećuje krajobrazu te ga ugrađuje i nastoji ugraditi u zakonodavstvo. Te napore otežava nedostatak i nedovoljna zastupljenost stručnjaka za to područje, a najvažniji pomak za krajobraze učinjen je stvaranjem zakonodavnog okvira time što je Republika Hrvatska potpisala i ratificirala Europsku konvenciju o krajobrazima Firenca 2000. godine koja je stupila na snagu 1. ožujka 2004. godine. Odredbe konvencije o krajobrazima ugrađene su i u novi Zakon o zaštiti prirode 2003. odnosno 2005. Tako se u definiciji zaštite prirode navodi da je čini ukupna biološka i krajobrazna raznolikost. Izobrazne osnove hrvatske je izradilo i Ministarstvo prostornog uređenja što je bio temelj od 1999. godine za daljnju raspravu. Prema tome dakle temeljni zakoni koji postoje, dakle ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, dakle traže se u biti samo poboljšanja. U Republici Hrvatskoj zaštićeno je 11,94% kopnenog teritorija, to su nacionalni parkovi, parkovi prirode, zatim strogi i posebni rezervati, park šume, spomen parkovi, arhitektura i značajni krajobrazi. Hrvatska ima puno biljnih, gljivnih, životinjskih svojti minerala fosila te rezultat ekoloških sustava i staništa. 2005. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o zaštiti prirode kojim je obavljeno usklađivanje zakona s međunarodnim ugovorima čija je obveza i Republike Hrvatske sa tom konvencijom. O biološkoj raznolikosti, direktivama, uredbama i protokolima Europske unije. Europska unija propisala je da se dopune odredbe zakona koje se odnose na prekogranični promet i trgovinu zaštićenim vrstama divlje faune i flore, a uzimajući u obzir da su doneseni Zakon o šumama, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, zatim Prekršajni zakoni i Zakoni o koncesijama. Što će u biti se urediti ovim zakonom? Ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona

uređenjem trgovine u tom području kao i direktivom vijeća 92/43 europske EGZ-a, očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore. Također je potrebno uskladiti zakon s odredbama naknadno donesenih Prijedlogom zakona uređuju se i sljedeća osnovna pitanja. Dakle prijenos ono što smatramo vrlo značajnim za decentralizaciju prijenosa državne uprave u županijama na upravna tijela. Taj prijenos smatram daljnjom decentralizacijom poslova u području zaštite prirode. Zatim ocjena prihvatljivosti Zakona o prirodi. Zatim izrada i donošenje programa zaštite šumskih, ekoloških sustava, sva zaštićena područja u kojima nije dopušteno gospodarsko korištenje prirodnih dobara. Zatim naknada štete zaštićene životinje samo u kategoriji stroge zaštite što znamo i danas pogotovo na ovom području gdje ja dolazim, iz područja Gorskog Kotara gdje nastaju velike štete od strane divljih životinja. Zatim usklađivanje te odredbe sa koncesijama novim Zakonom o koncesijama, zatim prekogranični promet. No, ipak treba naglasiti da je osobita važnost članaka 6. i 8. dakle kojima se detaljno uređuje postupak prethodne ocjene prihvatljivosti i izrade prostornih planova. I na kraju bih rekao isto tako, da ćemo zahvate u prirodi raditi i dalje, ali moramo isto tako razmišljati o tome što ćemo ostaviti u nasljedstvo generacijama koje će doći iza nas. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku. Gospođa zastupnica Mirela Holly. Izvolite. Poštovani kolega bojim se da samo donošenje ovog zakona ili bilo kojeg drugog zakona iz ovog područja neće znatno doprinijeti poboljšanju situacije što se tiče zaštite prirode i zaštite okoliša u Hrvatskoj s obzirom da je izvješće o provedbi strategije koje će se također naći na ovoj sjednici, pokazalo u kolikoj mjeri se ustvari ne provode mnogi planovi i projekti i programi iz područja zaštite biološke raznolikosti i zbog toga mislim da moramo napraviti puno više, a ne samo donositi zakone iz ovog područja nego da treba se i raditi puno na realizaciji onoga što donesemo i dogovorimo. Odgovor, gospodin Anton Mance. Izvolite. **Mance, Anton (HDZ)** Pa smatram Hrvatska je jedan dio Europske unije i da postoje dakle i dodirne točke sa ostalim državama i prostorima gdje također treba voditi brigu o tome šta se na nekim prostorima događa. Slažem se samo u jednom dijelu, dakle to sam i rekao na kraju, da ćemo zahvate mi u prirodi raditi, da su oni potrebni pogotovo u prostorima gdje će biti imperativ za određena gospodarska pitanja u nekim lokalnim zajednicama, ali isto tako ako ne bi imali zakona kako ćemo onda pratiti ta događanja. Vjerujem da ćemo i na lokalnoj razini dakle pratiti što se događa i kakve ćemo mi imati gospodarske koristi od toga, jer npr. Gorski Kotar iz kojeg ja dolazim koji je eto možemo reći prostor dovoljno čist i zaštićen, ali treba razmišljati o tome kako ga gospodarski staviti u funkciju kako bi taj prostor tzv. koridora mogao i kvalitetnije živjeti i imati određene i značajnije prihode od same prirode. Hvala. Gospodin zastupnik Krešimir Gulić. Izvolite. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode iz 2005. godine pristupilo se zbog nekoliko razloga, prvenstveno se radi o razlozima dodatnog usklađenja sa odredbama uredba vijeća o zaštiti vrsta divlje faune i flore, zakonskim uređenjem trgovine na tom području i direktive vijeća o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune. Također bilo je potrebno uskladiti zakon sa odredbama naknadno donesenih propisa, prvenstveno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o prekršajima, Zakona o šumama, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o koncesiji. Imajući u vidu navedeno, Prijedlogom ovoga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode uređuju se i nekakva bitna pitanja. Uređuje se prijenos nadležnosti za obavljanje poslova zaštite prirode sa Uredom državne uprave u županijama na upravna tijela u županijama što je značajan doprinos daljnjoj decentralizaciji u području zaštite prirode, a usklađen je sa Zakonom o zaštiti okoliša. Dodatno se uređuje postupak provedbe ocjene prihvatljivosti zahvata, te planova i programa na području koji su dio ekološke mreže Republike Hrvatske. Uređuje se i način izrade i donošenja programa o zaštiti šumskih ekoloških sustava za zaštićena područja u kojima nije dopušteno gospodarsko korištenje prirodnih dobar sukladno Zakonu o šumama dodatno se usklađuje odredbama vezane uz zaštitu divljih svojati. Obaveza je i naknade štete koju prouzroče zaštićene životinje, ograničena je na samo one štete koje prouzroče životinje u kategoriji stroge zaštite. Usklađuju se odredbe o koncesijama sa novim zakonima o koncesijama. Potpuno se uređuje prekogranični promet i trgovina zaštićenim divljim svojtama te utvrđuju sankcije. Ono što je po meni bitno u ovom zakonu rečeno, to je da se usklađuju prekršajne odredbe sa materijalno-pravnim i postupovnim odredbama te sa prekršajnim sankcijama Prekršajnog zakona. Obzirom da je Prekršajni zakon stavio iznad snage sve sankcije propisane pravilnicima o unutarnjem redu nacionalnih parkove i parkova prirode, bilo je nužno dati ovlasti nadzornim službama da sankcioniraju neke protuzakonite aktivnosti koje su tim pravilnicima bile riješene. Tu moram reći da u svakom slučaju nadzornici će sad imati puno veće ovlasti nego su imali do sad, da će moći rješavati krivolov kojega nažalost imamo jako puno u parkovima prirode i nacionalnim parkovima. Isto tako, da će moći rješavati divlju gradnju koja je pogotovo izražena u Parku prirode Medvednica i sve ono što do sad evo nisu mogli, mislim da će im biti ovim zakonom olakšano. Općenito se, uzimajući u obzir donošenje iskustava o provedbi zakona, poboljšava izričaj radi osiguranja lakše i bolje provedivosti zakona. Tako je između ostalog popravljen izričaj vezano uz odredbe kojima se uređuje istraživanje zaštićenih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata u Republici Hrvatskoj te se iz naše Republike Hrvatske u znanstvene svrhe divlje svojte te njihove dijelove koji nisu zaštićeni prirodna vrijednost u smislu ovog zakona. Ono što bih ja htio reći da, bilo je rečeno i oko kamenoloma kojih imamo nažalost puno u našim parkovima prirode. Ja moram reći da u Parku prirode Medvednica bilo je osam kamenoloma, sad su još 4 aktivna i bilo bi dobro da evo eksploatacija tih kamenoloma ne ide na račun sanacije i da stvarno evo u što kraće mogućem roku se i ti kamenolomi zatvore zatvore ako je moguće. Ali svjesni smo i toga da nam kamenolomi trebaju i dalje jer moramo graditi ceste, prometnice i sve ono. Mislim da treba naći rješenje, da to nije u parkovima prirode, da se to možda izdvoji iz parkova na nekakvim drugim područjima. Evo, za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom Republike Hrvatske. U državnom proračunu u razdjelu Ministarstva kulture osiguravaju se sredstva za zaštitu prirode iz kojih će se nadalje osiguravati sredstva za provedbu Zakona o zaštiti prirode, uključujući i predložene izmjene i dopune. Zbog svega navedenog, u svakom slučaju podržat ću donošenje ovog zakona. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin Frano Slažem se kolega s Vama da je značajan ovaj korak prebacivanja ovlasti odnosno upravljačkih prava sa državne uprave na upravna tijela u županiji doista korak decentralizacije i on će doprinijeti tom procesu, možda bi trebalo razmisliti o još jednom daljnjem koraku. Obzirom da pratim već godinama situaciju po županijama i u mojoj županiji Dubrovačko-neretvanskoj, sasvim smo svjesni činjenice da županije nemaju dovoljno sredstava i na neki način im je, to će im biti dodatna zadaća i dodatno financijsko opterećenje i trebalo bi ostaviti možda jednu mogućnost. To je čisto ovako razmišljajući i znajući probleme, ostaviti mogućnosti onim gradovima i eventualno općinama koje su dovoljno financijski snažne, koje su čak financijski jače od županija. Dakle, imamo centre županija, recimo primjerice Dubrovnik koji je financijski dva do tri puta snažniji od financija županije i u tom smislu trebamo ostaviti mogućnost eventualno da se u članku 72. koji govori o ovoj materiji u temeljnom, osnovnom zakonu, dakle prenošenje upravljačkih prava, da se ostavi mogućnost upravo takvim snažnim jedinicama lokalne samouprave, dakle gradovima, općinama koje mogu financijski podnijeti upravljanje zaštićenih dijelova prirode, da to da to i naprave, jednostavno da se njima prebaci. Ja znam i za jedan dobar primjer, to je svakako Dubrovnik, to je upravljanje rezervatom Lokrumom gdje je to jasno pokazano i dokazano. I u tom smislu možda bi trebali razmišljati o sljedećoj koraku upravo i u tom dijelu dakle da se i tim gradovima i općinama prenesu osnivačka prava tih zaštićenih dijelova prirode kojima oni sami mogu upravljati.

dodatno u županiji. Slažem se da prijedlogom zakona treba ići na decentralizaciju, da u svakom slučaju to bude bliže građanima, a isto tako bilo bi dobro da se stvarno uvrsti u zakon da stvarno veći gradovi pa čak i neke općine koje možda su vezane uz same parkove prirode, da i one dobiju možda određene ovlasti. Da li je to u suradnji nadzornih služba sa komunalnim redarima, da se stvarno jer mislim da je u interesu i tih gradova i tih općina koje se nalaze u sklopu parkova prirode, da im je u interesu da ta područja i dalje ostaju zaštićena i sama flora i fauna i na taj način mislim da bi se i puno lakše zakon mogao sprovoditi. Hvala. Hvala. Imamo još dvije replike, ali u 10 i 40 je isteklo vrijeme za prijavu od 10 minuta. I repliku ima također gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Zahvaljujem se poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Cijenjeni državni tajniče. u svome govoru spomenuli ste da u članku 50. se mijenja riječ: "zaštićene životinje" sa riječi: "strogo zaštićene životinje". Međutim, postavlja se pitanje koja je razlika u štetama koje čine zaštićene životinje odnosno strogo zaštićene životinje. Cilj ovoga je svakako i piše ovdje da se rastereti državni proračun od šteta koje su se nadoknađivale iz njega, jer normalno bit će i manji broj životinja koje će na taj način biti obuhvaćane. Međutim, sa ovim nismo riješili osnovni problem, a osnovni problem je upravo smanjenje šteta na gospodarstvima koji se rade na tim područjima i gdje postoje takve životinje odnosno ptice koje mogu nanositi štete. Pitanje ribojednih ptica recimo na ribnjacima, riješeno je pitanje kormorana kroz naknade kroz hektar. Međutim, postavlja se pitanje što je sa drugim pticama koje će biti sada u kategoriji zaštićenih životinja, a ne strogo zaštićenih ili u nekim drugim djelatnostima na području Republike Hrvatske, a gdje i koje su vezane za ovaj dio i koji će imati određene konzekvence kroz ovakvu jednu banalnu zamjenu, ali značajnu sigurno u gospodarstvu. Hvala.

… divlje svinje itd. domacije itd., ali mislim da to moraju riješiti i lovačka društva. Mislim da oni imaju to, jer oni plaćaju osiguranje i osigurani su preko osiguravajućih kuća gdje moraju nadoknaditi štetu. sada veli, evo teško je, mislim da državni tajnik bi možda dao bolji odgovor, ali mislim da sada zbog tih stvari ići na izmjenu nekakve zakone, mislim da to ne bi bilo dobro. Hvala. Gospođa Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega Gulić ja ću podsjetiti na nešto što sam rekla kada sam govorila u ima kluba. Naime, bojim se da vam ovo usklađenje sa Prekršajnim zakonom neće olakšati poslove vašeg načelničkog upravljanja, a s obzirom na to da odredbe ovog zakona ipak nisu dovoljno kvalitetno i precizno usklađene sa Prekršajnim zakonom. u tom smislu sam i apelirala, ali naravno to je prekasno da se te stvari poprave u ovom zakonu, jer bojim se da će vam to možda izazvati određene probleme, a ne da će vam olakšati situaciju što se tiče prekršaja. Ja mislim da u svakom slučaju ovaj prijedlog Zakona o zaštiti prirode je puno bolji nego kaj je bio do sada i mislim da se bar u veliko olakšati, bar za razliku kako je bilo do sada. Da će nadzorne službe imati veće određene ovlasti u svom radu za razliku koje su imali do sada. Vidjet ćemo praksa će pokazati koliko će nam to otežati ili koliko će nam olakšati. Ja mislim u svakom slučaju da će olakšati. Hvala. Prije nego nastavimo raspravu, obavještavam klubove i zastupnike da će glasovanje o raspravljenim točkama dnevnog reda biti u 13,00 sati, dakle u jedan sat. Sada je na redu gospodin zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče. Ma o potrebi donošenja Zakona o zaštiti prirode je svima ovdje jasno da to treba i da treba uskladiti sa europskim normativima, odnosno i sa drugim zakonskim aktima koji su doneseni u ovom Saboru. međutim, da malo raščistimo oko toga, činjenica je da je najvećim dijelom ove izmjene zakona, osim onih navedenih, da je to zbog uvođenja ekoloških mreža i ovdje se postavlja pitanje koje su površine pod tim ekološkim mrežama, jer ako proglasimo veliku količinu, veliku površinu tih ekoloških mreža, postavlja se pitanje stupnja zaštite ekoloških mreža, koliko se ograničava gospodarenje u tim ekološkim mrežama i tko financira te mjere provođenja koje su obavezne po donošenju ekoloških mreža? Moram se nadovezati na ovo što je kolegica Holy rekla u ime kluba SDP-a čini mi se da je zakon prebrzo doveden u proceduru, donesen ovdje pred nas i jednostavno ne stigne se neke stvari usporediti što to zakon propisuje, što je propisivala uredba o proglašenju ekoloških mreža, koje govore da u biti ova uredba govori da vlasnik znači na kojem je području ekološka mreža, on sam snosi troškove mjere mjere provođenja gospodarenja u ekološkoj mreži. Zatim, što je sve uređeno programom upravljanje ekološkim mrežama? Znači, općenito što su to ekološke mreže? I to bi volio da čujemo svi zastupnici odgovor, jer mislim da i javnost o tome malo zna, pa da na kraju nije problem da ako bude ekološka mreža proglašena na području gdje je je upravlja netko iz javnog poduzeća, odnosno poduzeća u vlasništvu Republike, ali je pitanje kad to bude negdje na privatnim površinama, tko će nadoknađivati tu štetu, odnosno ograničenje gospodarenja. Kada govorimo o programima, odnosno o osnovama gospodarenje za šumama, nije mi jasno tko sada donosi iste, jer po izmjenama i dopunama proizlaze da ga izrađuje i provodi javna ustanova uz suglasnost ministarstva. Kojeg ministarstva? Dali Ministarstva kulture, odnosno ili nadležnog ministarstva za poslove šumarstva? Ako je to ministarstvo kulture, bojim se da to nije u redu, jer onda se preuzimaju ovlasti drugog zakona koji je Zakon o šumama koji onda, a i onda su javne ustanove, odnosno nacionalni parkovi bili obavezni donositi gospodarske osnove, odnosno programe gospodarenja šumama, pa ne znam zašto to nisu, ali vjerojatno sada će o tome donijeti ili bojim se da je to ulaz na mala vrata da pomalo Ministarstvo kulture donosi osnove gospodarenja šumama gdje to nije i koji nisu u zaštićenim područjima, pa će pomalo Ministarstvo regionalnog razvoj, šumarstva i vodnog gospodarstva davat suglasnosti na te osnove gospodarenja. U isto vrijeme naši parkovi prirode su većinom proglašeni prije desetak godina, a osobno znam da još dosta njih nije donesen niti prostorni plan, a niti plan upravljanja. Pa onda se postavlja pitanje, zašto to prvo nije donešeno, pa na temelju toga onda da se i druge stvari se trebaju donijeti kroz zakonske akte ili kroz podzakonske akte, da se to donese. ja ću samo toliko oko više radi pojašnjenja, jer kažem prebrzi rok je da detaljno proanaliziramo Zakon o zaštiti prirode, pa vas molim da nam to malo pojasnite. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora. Dame i gospodo. Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije čini mi se radimo radi naših građana, radi građana Republike Hrvatske, a ne radi bruxellske administracije. Tako da i prvi moj prigovor ide u smjeru načina na koji je ova točka stavljena na dnevni red odnosno na brzini kojom se želi apsolvirati ova točka. Smatram da prave kvalitetne rasprave u kojoj bi bili uključeni i građanske organizacije koje se bave zaštitom prirode nisu bile u stanju dati niti jednu primjedbu. Tako da apsolutno ne vidim razloga zbog čega ova brzina iako u samom prijedlogu zakona nema nekih velikih spornih spornih stvari jer naš glavni problem u Hrvatskoj nisu zakoni već je problem njihova provedba, tako da i postojeći Zakon o zaštiti prirode bi bio vjerojatno kvalitetno rješenje u najvećem dijelu slučajeva kada bi se on kvalitetno provodio a složit ćemo se svi da to nije tako. Naš sustav prirode je neučinkovit, zakon se ne provodi iako ćemo svi ovdje u Saboru i van njega govoriti kako nam je država prekrasna što i je, kako svi moramo sve činiti da zaštitimo prirodne ljepote, nacionalne parkove, parkove prirode itd. Tu uopće nema spora. Međutim, kada dođemo na konkretne stvari, kada treba izabrati između zaštite prirode, biljnih i životinjskih vrsta ili nekakvoga konkretnoga privatnoga interesa, interesa najčešće krupnoga kapitala onda se najčešće povinujemo nekom drugom logikom, logikom zaštite upravo toga kapitala. I zbog toga mi dopustite da iskažem i određenu rezervu prema određenim rješenjima u ovom Prijedlogu izmjena Zakona o zaštiti prirode, posebno prema članku 37.c odnosno članku 8. koji se referira na članak 37c. koji kaže: "Ako se ocjenom o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu utvrdi da planirani zahvat ima štetan utjecaj na mrežu i da nema drugih pogodnih mogućnosti zahvat se ipak može provesti ako postoje imperativni razlozi prevladavajućeg javnog interesa uključujući one socijalne i gospodarske naravi.". E sada, što je to prevladavajući javni interes? …/Upadica se ne čuje./… Da, kolegice to je najčešće ne interes šire zajednice, interes države, ono što volimo reći hrvatski nacionalni interes. To je najčešće interes nekakvoga tajkuna, često nekakvoga sitnog lokalnog tajkuna koji želi graditi nešto na našoj prekrasnoj obali ili krčiti šume u unutrašnjosti ili crpiti šljunak što smo ovdje čuli od kolege zastupnika HNS-a iz hrvatskih rijeka. Najčešće kada govorimo o tome prevladavajućem javnom interesu govorimo o interesu koji to ne smije biti. Ja sada ovdje postavljam pitanje na nekoliko konkretnih stvari na koje i prilikom prošle rasprave o reduciranju Parka prirode "Medvednica" mi nije bilo odgovoreno. uzmimo da je kanal Dunav-Sava prevladavajući javni interes iako ja to smatram da to nije jer dovodi u pitanje Vukovarsku luku čije jačanje je hrvatski javni interes, daje mogućnost gradnje Bosni i Hercegovini vlastitih luka na Slavi, sve troškove bi mi snosili ne samo kanala nekih milijardu eura kojih sada nema već i prokopavanje plovnoga puta do rijeke Save. E sada, što će taj projekat ugroziti bosutske šume, najveće područje hrastovih šuma u Hrvatskoj i šire, što će taj projekat ugroziti Park prirode "Lonjsko polje" za kojega je Ministarstvo kulture zatražilo njegovo uvrštavanje na popis UNESCO-ove svjetske baštine odgovor se jednostavno ne daje jer ako mi gradimo kanal

a Europa na koju se volimo pozivati i ovaj zakon usklađujemo sa stečevinama Europske unije europski znanstvenici govore da u ovim okolnostima klimatskih promjena nipošto se ne ide u velike zahvate na riječnim tokovima. Što je ovdje prevladavajući javni interes? Evo, možda griješim ali sumnjam, volio bih da me se demantira. Prevladavajući javni interes kod gradnje kanala Dunav-Sava koji neće biti sagrađen kako se krenulo u slijedećih 50 godina prevladavajući javni interes je interes građevinskih firmi u Slavoniji koji žele silom nešto kopati i koji žele na tome dobro zaraditi. Da li će kanala biti ili ne to je sasvim periferno ali da će novac hrvatskih poreznih obveznika otići u džepove vlasnika tih građevinskih tvrtki uopće ne treba sumnjati ako znamo po kojim cijenama se veliki infrastrukturni radovi u Hrvatskoj obavljaju, ili što je tu prevladavajući javni interes kada govorimo o zaštiti Parka prirode "Kopački rit" u smislu postojanja jednoga ekskluzivnoga lovišta na kojem je lovio svojevremeno i sam Tito ali je to ostalo u tradiciji i sadašnjim hrvatskim generacijama da se tamo treba loviti. Ako se to lovište nalazi u srcu Parka prirode "Kopački rit" a postojeći svi zakoni takvo što zabranjuju. Mi govorimo o poboljšavanju postojećih zakona a niti postojeći zakoni se ne primjenjuju. Uopće ne dovodim u pitanje potrebu da se broj određenih životinjskih vrsta reducira na poznati način. Može čak i lovište postojati ali mora biti usklađeno sa zakonima koje je Hrvatski sabor donio. Ili što će biti, idemo dalje, prevladavajući javni interes u dolini Neretve? Ako imamo tri ili četiri projekta koji se međusobno oštro suprostavljaju, ako želimo dodatno zaštititi dolinu Neretve koja jednostavno zbog ljudskih aktivnosti ali i prirodnih tokova rapidno nestaje kako onda možemo za projekat Gornji horizonti preusmjeravanja gornjih tokova, pritoka rijeke Neretve u Bosni i Hercegovini ili kako možemo se zalagati kao Ministarstvo poljoprivrede što u svojim planovima ima za navodnjavanje odnosno daljnje povećavanje nasada mandarina i čega sve ne. Hoću reći da između, da će se taj prevladavajući javni interes u ovome članku 8. vrlo široko tumačiti i svaki puta kada se on bude javio zaštita prirode, zaštita biljnih i životinjskih vrsta na koje se mi ovdje u ovome zakonu pozivamo jednostavno će biti slabija strana i gubit će tu bitku. Ovdje govorimo o kompenzacijama. Ali kako kompenzirati jedno Lonjsko polje? Sa čime? Sa umjetnim stvaranjem takvih područja negdje u unutrašnjosti zemlje i da dalje ne nabrajam. A posebno je interesantno kada se navodi kako, kada se radi o međunarodno ekološkim značajnim područjima da će ministarstvo obavijestiti o tome Europsku komisiju. Nismo članica Europske unije tako da još veliki broj takvih zahvata u sljedećih nekoliko godina može se provesti a da ćemo mi imati formalno opravdanje da nismo članica Europske unije pa onda i nema potrebe da se prava rasprava o tome i vodi. I da zaključim znači same, samo ovi prijedlozi, prijedlog zakona nije sporan ali znajući kako se postojeći zakoni provode čisto sumnjam da će on doprinijeti poboljšanju sustava zaštite prirode u (HDZ)** Hvala. Imamo repliku gospođa Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega odlično da ste spomenuli kanal Dunav-Sava s obzirom na to da smo dobili različite interpretacije od dužnosnika iz Ministarstva mora jedni su tvrdili da nam, će biti napravljena studija utjecaja na okoliš. Drugi su rekli da neće biti napravljena studija utjecaja na okoliš a s obzirom na to da s pašmanske šume odnosno bosutske šume sigurno bi trebale ući u ekološku mrežu mene interesira da li će se na taj projekt primjenjivati ovaj članak 6. odnosno članak 36. koji kaže: «Za planove i programe čija provedba može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obvezno se provodi ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. S obzirom da su dosadašnja uvjeravanja bila takva da neće biti ni studija utjecaja na okoliš napravljena. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor gospodin Ivica Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (SDP)** Naravno da ministarstvo će se pozvati na nekakvu studiju o utjecaju na okoliš iz 1997. godine koja je nepotpuna i koja ne zadovoljava postojeća zakonska rješenja. Tako, ali pored toga interesantnija je druga stvar a to je da postoji i potpuno nesuglasje između pojedinih ministarstava a pobjeđuje ono ministarstvo iza kojega stoje određeni interesi krupnoga kapitala. Tako da uopće ne sumnjam da bi ministar Biškupić bio protiv kanala kanala Dunav-Sava ali njega u ovome slučaju nitko ništa ne pita zato što je na samome državnom vrhu odlučeno da se taj stari projekat star 200 godina sada treba realizirati. A zašto ga se treba realizirati bez obzira što će imati štetne posljedice po niz stvari? Pa jednostavno zato što se to, tu može ubrati silan novac. Ako projekat košta milijardu. ako će trajati 10, 20 godina to generacije i generacije odabranih mogu fino živjeti i oni i njihova djeca. Zahvaljujem. Imamo još jednu repliku uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Pančić spomenuli ste strateški odnosno javni interes. Pitali ste se za mnoga područja … /Govornica se ne razumije./ … A ja se isto tako pitam spomenuli ste dolinu Neretve pa se pitam i ja i stanovnici Neretve, doline Neretve zapravo koji je strateški interes terminala za skladištenje i pretovar tekućih tereta u luci Ploče? Naime stanovnici Neretve su u stalnoj, u stalnoj u biti jednoj neizvjesnosti pa sjetimo se dosta davno da su bili prosvjedi zbog namjere izgradnje termoelektrane i to na samom ušću Neretve. I danas 20 godina kasnije isti plan. To su isti stanovnici međutim to je mlada nova generacija koja je puno svjesnija, ekološki osvještenija i svjesni su što im se sprema. Ministarstvo je prihvatilo studij utjecaja na okoliš za izgradnju tog terminala za skladištenje i pretovar tekućih tereta u luci Ploče. Međutim ima puno primjedbi na takvu utjecaj, studij utjecaja na okoliš. pitam se zapravo da li je termin strateški interes obzirom da se nalazi svega nekoliko stotina metara zračne linije od zaštićenog … /Govornica Vi znate da luka Ploče ima i sada odloženo nekoliko stotina tisuća tona antracita na nekoliko otvorenih lokacija koje danonoćno praše i truju stanovništvo. Pa nije li zapravo i ovo jedan od, od recimo mogućih, mogućih uzroka zašto se uporno izbjegava proglašenje parka prirode dolina, Donja Neretva jer bi tim proglašenjem možda njihova izgradnja bila onemogućena. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (SDP)** Kolegice naš osnovni problem bez obzira na stranačku pripadnost je razmišljanje neka, glavno je da se gradi. A što se gradi i koje će posljedice to imati po okoliš i sadašnje i buduće generacije to je manje važno. To, imali smo ta iskustava iz socijalističkog razdoblja, imali smo iskustva i u periodu nezavisne države,

Evo recimo i kolega Matušić koji je malo nervozan i on bi isto da se gradi na onome malome otočiću pore Dubrovnika bez obzira što on ne ne bi mogao izdržati stotinu gostiju. Ali da ostavimo Matušića i njegove planove devastacije da se vratim na dolinu Neretve. Problem sa dolinom Neretve je što postoji 4 ili 5 suprotstavljenih planova. Imamo plan Ministarstva kulture da se to područje dodatno zaštiti, ali onda imamo projekte u Ministarstvu poljoprivrede koji govori da je potrebno dalje projekte navodnjavanja provoditi, proširiti nasade mandarina ili čega sve ne. Onda imamo u Ministarstvu gospodarstva zbog čega se mene napadalo kada sam otkrio plan sa gornjim horizontima koji bi potpuno devastirao to područje. Pa onda smo imali i planove i u turističkome sektoru što je ministar Biškupić prošli puta demantirao oko gradnje određenih hotelskih kapaciteta i u tome je problem. Imamo jednu povredu Poslovnika uvaženi zastupnik Frane Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega je potpuno nepotrebno povrijedio članak 214. je povrijeđen. Mislim da je trebalo mu dati opomenu zato što niti sam sudjelovao niti sam govorio o tome o čemu vi govorite.

Sava – Dunav kanal izgraditi tek za možda 50 godina ili kasnije kao što ste rekli. On je u planu. On će se izgraditi na vrijeme kolega na vašu žalost, a na radost hrvatskoga naroda koji živi u tom dijelu Slavonije. Dakle, druga stvar koja je netočna netočno je da netko podržava projekt gornji horizonti. Nitko iz Hrvatske ne podržava, upravo suprotno. Upozoravamo da će se tražiti suglasnost i trebate tražiti suglasnost od Hrvatske za takav jedan projekt. A sasvim sigurno da ćemo voditi računa o hrvatskim nacionalnim interesima. I treća stvar. Što se tiče ploča, građani Ploča su se najbolje izjasnili o projektima koje ova hrvatska vlast dolje provodi na izborima, parlamentarnim izborima gdje smo dobili apsolutnu podršku i većinu hrvatskih građana iz Ploča oko projekata koji se događaju u Pločama.

povrede Poslovnika i molim vas pročitajte Poslovnik da bi mogli govoriti o povredi Poslovnika. Ne samo na vas, na sve se odnosi. Zahvaljujem. I nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. predsjedniče, poštovani predstavniče Vlade, kolegice i kolege. Zaista čudi zbog čega ovakvo na vrat, na nos donosimo jedan zakon koji za Hrvatsku zajedno sa Zakonom o šumama, sa Zakonom o pomorskim riječnim lukama ima stratešku važnost za Republiku Hrvatsku, za njezinu opstojnost. Kada se raspravlja upravo o ovim temama to su bitne danas nacionalne teme kao što je devedesetih godina bila obrana Hrvatske danas to moramo shvatiti da je obrana našeg zemljišta, šuma, prirode, naših neobnovljivih resursa. Jer ako ih se jednom riješimo gotovo je za svagda. Ono što se devedesetih dok su branitelji branili zemlju netko privatizirao njihovo radno mjesto odnosno tvrtke koji su stvarali poduzeća nemojmo da nam se to dogodi sa ovim našim neobnovljivim resursima resursima koji jednu državu na kraju krajeva čine državom. Zašto je ovo tako važno? Zato što u svim ovim pripremama o kojem su govorili i kolege što je na djelu i što bi trebalo u budućnosti spriječiti stvorio se i jedan jezik koji je bio podloga da se i događa nešto čega smo svjedoci, a što bi trebalo spriječiti, pa i ovim zakonom. Naime, kao što je bilo devedesetih godina omraženo, dakle i samoupravljanje i sve one riječi kako lakše privatizirati takva poduzeća, bolje reći oteti ih, e onda se stvorila i jedna sintagma za nekadašnje društveno vlasništvo, a to su bile šume, luke i sve ono što danas evo pojedinim zakonima želimo zaštiti ali čija primjena itekako šepa, pa onda kad je društveno nije ničije. Ono je eoipso zakonima postalo državno vlasništvo. Ali je ostalo u svijesti ljudi kao nešto što i ne treba štititi, odnosno što pripada svakome pa i nikome. E to je vrlo opasno, a da je tomu tako evo svjedoči i izvješće o zaštiti upravo nečega što predstavlja državnu imovinu pa i ovakva područja. Naime, u ukupnom broju prijava i to kaznenih prijava kaznena djela onečišćenja okoliša učestvuju u ukupnoj sumi, masi kriminaliteta za bijednih jedan A tu spada i eksploatacija rudnog blaga. Dakle, kolika je svijest upravo o tome kako je to i nešto što ne treba štititi, a onda nam se događa ono što se ispred nosa dakle ogromne količine i rudnog blaga eksploatiraju, a da nitko ne plaća za to. Ovdje je bilo rečeno da je to normalno, jer da se grade ceste. Jer taj koji krade državnu imovinu još plaća državi. to su apsurdi, ali to se ponavlja već čitav niz godina i nikako da tome stanemo na kraj. Dakle, očito je da takve osobe koje to rade ne rade na svoju ruku nego da konci negdje vuku do vlasti lokalnih ili drugih razina. Za kazneno djelo protupravne eksploatacije rudnog blaga kojim se teško nagrđuje okoliš i oštećuje proračun, jer se izbjegava plaćanje dužnih davanja koje plaćaju osobe koje su dobile koncesiju. Bilo je prijavljeno svega devedesetak osoba optuženo 56 osoba, a osuđeno je svega njih 16. Ono što također zabrinjava, a to je da se događaju izmjene zakona kojima se umanjuje ovo ovo zajedničko naše dobro, pa i šume. U zadnjim izmjenama Zakona o šumama omogućeno je da se dio šuma pretvori u građevinsko zemljište. Izrijekom je to rečeno, a obrazloženo je od strane predstavnika Vlade, da eto mi želimo poticati malo gospodarstvo. Zar nemamo dovoljno makije, zar nemamo dovoljno krša gdje je moguće graditi takva postrojenja? Istina je da je Hrvatska država i kupila u zadnje vrijeme 163 hektara i na području i najviše na području Delnica i Buzeta. Međutim, onda zapanjuje ta činjenica da je kupila ta zemljišta i da onda ona idu u privatizaciju. Tu zaista nešto nije u redu. Naime, imamo takvih apsurda pa i u ovim zaštićenim područjima dakle prirode da na tim nekretninama posluju privatizirana ribničarska trgovačka društva kao pravni sljednici nekadašnjih društvenih poduzeća u Republici Hrvatskoj a za korištenje tih nekretnina kao javnim vodnim dobrom ne plaćaju nikakvu naknadu odnosno plaćaju samo naknadu za korištenje voda tu i tamo ali ne i stvarnu naknadu koju bi trebali plaćati za korištenje javnog vodnog dobra. Isto tako, pojedine jedinice lokalne samouprave donijele su program raspolaganja državnim zemljištem prema odredbama zakona a onda su one molim vas, ovo su inspekcijski i državni organi pronašli, predvidjele su i prodaju ribnjaka a neke su čak bile i raspisale natječaj te pokušale otuđiti te nekretnine. Zato se ja ovdje protiv tobože pod razvojem lokalne samouprave i decentralizacije da se ovakva javna dobra dadu na raspolaganje jedinicama lokalne samouprave jer one u pravilu to prodaju. To nije razvoj lokalne samouprave. Razvoj lokalne samouprave jeste prije svega decentralizacija sredstava za prijeko potrebne službe koje su tamo građanima potrebne da se ostvaruju na najbliži i najbolje mogući i efikasniji način s obzirom da su takve službe i najbliže građanima a ne na ovakav način da se državna imovina otuđuje. Dakle, oni po Zakonu o vodama za to nemaju nikakve ovlasti niti je itko za to odgovarao. Također, zapanjuje činjenica da su na ovakvim područjima u nekim stečajnim postupcima čak stečajni sudovi prodali ribnjake kao stečajnu masu stečajnih dužnika radi čega Republika Hrvatska mora voditi posebne postupke i nadoknaditi čak štetu kupcima tih nekretnina koji su u dobroj vjeri kad prodaje sud kupili te nekretnine. Ja ne znam da li se događa to još u ijednoj zemlji. Ali ima i dalje još bisera. Ne samo to nego i HEP kao državno poduzeće uknjižio se na svim nekretninama na kojima je ranije imao pravo korištenja pa tako i na nekretninama koje su po naravi kopnene površinske vode tj. na nekretninama koje se nalaze i u područjima zaštićenim prirode koji imaju status javnog vodnog dobra i u vlasništvu su Republike Hrvatske. Pa tako čak i na cijelim jezerima. Primjerice jezero Peruča, i da li vidite kakvog apsurda. Država mora sada ustati protiv svog državnog poduzeća. Eksploatacija mineralnih sirovina i razrješavanje imovinskih odnosa u vezi s tim gorući su problem Hrvatske, ali to je nešto što se uobičajilo i to posebno ponavljam. I zašto to ne nailazi na neku širu i oštriju društvenu osudu. Pa slušajte, sredinom devedesetih, tamo 96., 97. godine mi smo imali oduvijek kazneno djelo protupravne eksploatacije rudnog blaga a onda je vrlo tajanstveno a ne bez veze nestalo iz našeg kaznenog zakonodavstva. Mi smo to tek 2001. godine uveli kao kazneno djelo koje je oduvijek i u svim zemljama naročito opasno društveno ponašanje jer izaziva goleme štete za državu, nagrđuje okoliš i predvidjeli dakle i za to sankcije. Ali evo vidimo na nevolju mi se od tada nismo posebno oporavili jer i dalje to nekako u javnosti ne nailazi na oštriju osudu. Dakle, evo da završim. Ovo je jedan jako važan zakon. Prava je šteta da su jučer do pet sati pojedini odbori još raspravljali o ovom prijedlogu zakona da ga mi hitno evo sada i donosimo. Ova rasprava je vrlo skučena. Istina je da se radi o europskom zakonu, o našem zakonu kojim se želimo približiti Europskoj uniji i usvojiti takve standarde ali i ono je moralo izazvati jedno veće zanimanje javnosti zato što se radi o strateškim zakonima. Hvala lijepa. napomenuli o eksploataciji rudnog bogatstva bez plaćanja ikakvih koncesija i ostalih davanja državi. Nije slučajno što se to izgubilo kao što ste rekli također iz Kaznenog zakona. Izgubilo se zato što je u pozadini toga jedan ogroman kriminal od kojega određeni broj ljudi u Hrvatskoj izuzetno dobro živi. Govorili smo o eksploataciji šljunka u rijekama i pijeska za koje se ne plaća niti kuna naknade. Imali smo primjera kako se dobivaju dozvole od države za ribnjake a u tim ribnjacima riba nije zaplovila zato što se iz tih ribnjaka onda crpi taj šljunak. Ili imali smo primjera posebno na moru kako se ljudima daje poljoprivredno zemljište za sadnju maslinika a onda umjesto maslinika izrastu apartmani. I najinteresantnije je da svi o tome znaju, znaju lokalne vlasti, znaju mediji, znaju lokalne vlasti pa sigurno mora nešto znati i država. Znaju inspekcije ali nitko ništa ne poduzima i zbog toga ne možemo govoriti o dobrome sustavu zaštite prirode kada niti sustav pravne države u Hrvatskoj ne funkcionira na najbolji način, na način na koji bismo vjerojatno svi mi ovdje željeli. sa jačanjem pravne države, jačanjem uloge inspektorata i različitih inspekcija sa dobrim zakonima eventualno ćemo moći nešto napraviti. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Ova eksploatacija odnosno protupravna eksploatacija mineralnih sirovina najveća je kolega kako ste posebno sada apostrofirali i u Splitsko-dalmatinskoj i u Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji. Ogromni su gubici. Tamo se čak i država nagađa pa je uspjela oko negdje za prošlu godinu 62 milijuna i to nagodbom dakle jedan dio samo naplatiti. I to je sada jedan veliki problem i to je nešto što se događa na oči već sviju. Dakle to nije nešto skriveno, to je nešto što se vidi. To nije nekakva šumska krađa da je netko otpilio protupravno neko stablo. I sasvim je jasno da raspetljavanje te stvari, ti konci sigurno vuku negdje do neslućenih visina i zato to se ne raspetljava. To je broj jedan. Drugo, mi imamo veliki problem jednako tako da i sve ove nekretnine koje želimo posebno zaštititi dođu u ruke stranaca jer ako ih nećemo zaštititi od vlastitih građana e onda i stranci kažu mi želimo pod jednakim uvjetima. Onda će biti i ovo o čemu ste vi kao primjer sada naveli i bojim se dakle ako nam svima zajedno ne proradi dakle jedna zajednička svijest i opasnost što se nadvilo nad našim tim neobnovljivim resursima da će se ostvariti proročanstvo proroka Jeremije: «U naše kuće useliše se stranci. Morasmo kupovati vlastita drva. Morasmo plaćati za vlastitu vodu.» **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo još jedan, jednu repliku. To je uvaženi zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegica kad govorite o Zakonu o šumama upravo nije problem što je Zakon o šumama donesen i da, izmjene i dopune i da će na taj način se eventualno nešta, neka poduzetnička zona izgraditi na šumi i šumskom zemljištu. Veći je problem u tome kako Vlada na, kroz podzakonski akt pravilnik o naknadi korištenja šumskog zemljišta donese prema nekim potrebama. E tu je veći problem. A kad govorite na ribnjacima na koji način su se gospodari i tako dalje postoje također i ribnjaci na kojima nitko ne gospodari a inače, niti upravlja a bogate su prirodnim i, a ponajviše i biološkim raznolikostima, a nažalost u vlasništvu Republike Hrvatske. Znači Republika Hrvatska ne zna šta će s tim

to je državni tajnik u Ministarstvu kulture uvaženi Zoran Šikić. Izvolite. **Šikić, Zoran** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici želim vam zahvaliti na svim primjedbama, sugestijama koje ste iznijeli u ovoj raspravi a na neke od njih ću se u ime predlagatelja kratko i osvrnuti. Prvo želim reći da mi držimo da zakon koji je usvojen u lipnju 2005. je zaista dobar zakon i da smo proveli kompletnu, cjelovitu raspravu prije donošenja toga zakona. Ovdje se radi u ovim izmjenama i dopunama o usklađenju 7 zakonskih propisa koje je ovaj Visoki dom usvojio, o jednoj direktivi i jednoj uredbi Vijeća Europe. Razlozi za hitnost upravo leže u tome da je najvećim dijelom svaki od tih zakonskih, u okviru rasprave i o svakom od tih zakona ta problematika u značajnoj velikoj mjeri već provedena. Spomenuli ste postavljanje dilema zašto u resoru Ministarstva kulture? Nije Hrvatska iznimka. Jedini slučaj u svijetu da je to van sektora zaštite okoliša. Od nekih zemalja dobivamo i potpore zbog toga. Ova Vlada se vodila činjenicom da spaja i ključni element po kojem spaja ta dva, kulturu i zaštitu prirode baština. Iskustvo i tradicija koju imamo u zaštiti znači i očuvanju kulturne baštine velikim dijelom se neovisno o stogodišnjoj tradiciji koju ima zaštita prirode u Hrvatskoj primjenjuje i u ovome dijelu i obzirom na sve konvencije a koje je Republika Hrvatska u međuvremenu zaista sve potpisala ključnu smo uzeli recimo UNESCO-vu konvenciju i Krajobraznu konvenciju. Nadalje moramo priznati da je Ministarstvo kulture jedino ministarstvo koje u svom djelokrugu ima isključivo zaštitu jer ako usporedimo ministarstvo recimo koje je spomenuto zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva razumije./ … ministarstvima uvijek imamo segment ili sektor koji je na određeni način u konfliktu u odnosu na ono što izvorno zovemo zaštitom. Oko postotaka. Evo tu govori se o neujednačenim brojkama i postocima. Radi se naime da je Državni zavod za zaštitu prirode izradio izvješće o stanju prirode za 7 godina zaključno do kraja 2007. Ova Vlada želi korektno staviti i učiniti dostupnim javnostima, javnosti podatke o zaštićenim područjima pa je tako podatak koji su oni koristili taj koji je objavljen u izvješću o stanju prirode i zaštiti prirode. Nakon toga, na temelju toga izrađuje se i donosi strategija biološke i krajobrazne raznolikosti koja uzima nešto duži period a u tom periodu je došlo do nove zaštite. Konkretno radi se o velikom području preventivne zaštite koja obuhvaća čak 5 županija zaštite rijeke Mure i Drave. I to znači s polovicom 2008. godine. Mi danas raspravljamo o Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode i u 8. mjesecu nastupili, došlo je do nove zaštite. Radi se o preventivnoj zaštiti rijeke Cetine. Dakle podaci se mijenjaju. Iz tog razloga smo hvala Bogu došli na tih blizu 12% a ja ću podsjetiti da od stvaranja ove države mi smo bili nešto preko 7%. I zaista sam ponosan što naša država vodi o tome računa i što je za 50% povisila ta zaštićena područja od onoga što je naslijedila od bivše države. Stroga zaštita i zaštita. Strogo zaštićene vrste i zaštićene vrste. To su dvije različite kategorije a jasno ih definira podzakonski akt, pravilnik o strogo zaštićenim i zaštićenim vrstama koje je definirao zakon iz 2005. godine. Koja je razlika? Ova država želi spriječiti zloporabe i platiti naknadu samo za strogo zaštićene vrste. A zaštićene vrste obvezati korisnike, gospodare prostora da poduzimaju mjere koje će spriječiti tu štetu. Danas govorimo, danas je prihvaćen model integralne zaštite. Znači zaštite za sve. U sektoru zaštite prirode danas radi oko 600 osoba. Imamo 40 institucija, 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode, Državni zavod za zaštitu prirode i 20 županijskih ustanova. Podijelite to ako ćemo statistički to vam je 15 ljudi po pojedinoj ustanovi. Apsolutno točno koincidira sa europskim prosjekom. Želimo izbjeći centralizaciju i unutar rasprave i o strategiji biološke i krajobrazne raznolikosti slušali smo kako se razmišlja struka, javnost i apsolutno se podržava model za razliku od nekih zemalja koje su se odlučile na tu centralizaciju. Ekološka mreža. Najjači instrument Europske unije je ekološka mreža, odnosno ono što oni nazivaju NATURA 2000. Od nas se po svemu očekuje izuzetan doprinos jer je Hrvatska zemlja u samom vrhu po biološkoj raznolikosti u Europi. Ako to želimo preciznije, precizno zapravo ocijeniti svrstava se na treće mjesto. Slovenija je zemlja za najvećim izdvojenim područjem. Bugarska ima visok. To su negdje postoci oko 35, 36%. Mi smo sad u raspravi. Provodimo projekt. Crpimo međunarodni novac, novac međunarodnih fondova, da u jednoj širokoj komunikaciji definiramo koja su to područja kod nas o nama. Radi se negdje o trećini područja i sve je znači, postupanja definirana su s ovim zakonom, ali Vlada donosi uredbu samo znači oko lokaliteta. Donijet će uredbu koja su to područja gdje će se primjenjivati odredbe ovoga zakona. Programi za šume. Mi smo jasno definirali gdje imaju, gdje postoje gospodarske aktivnosti, a gdje ne postoje. I tamo gdje postoje donosi nadležno ministarstvo, a to je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Donosi šumsko gospodarske osnove. Tamo gdje nema gospodarskih aktivnosti, a to su gospodo nacionalni parkovi, strogi rezervati, posebno rezervati. E tu dajemo, tu više ne donosi se na takav način ali po kriterijima koje je propisao podzakonski akt. Radi se o Pravilniku za uređivanje šuma. Donosi Upravno vijeće uz suglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu prirode. Prevladavajući interes. Za prevladavajući interes ne može biti osnov ekonomski. Vi ćete uskoro dobiti na dnevni red na primjer Zakon o vodama gdje ćemo vjerojatno imati jednu i dilemu, jer sektor vodnog gospodarstva definira što ćemo se mi složiti da je apsolutno prevladavajući javni interes sustav obrane od poplava. Međutim, puno puta imamo i prevladavajući javni interes zaštite prirode. Prevladavajući javni interes je procedura. O njoj, o tome odluku donosi isključivo Vlada ali uz znači javnu raspravu. I ako se donese takva odluka znači kompenzirati to područje i zato nećemo u područja NATURA-e staviti sve ono što je europski vrijedno kod nas, nego moramo imati rezervu od kud ćemo eventualno nadoknaditi ta područja kompenzirati. Dakle, isključivo u onom segmentu koji definitivno mogu biti područje znači za donošenje odluke prevladavajućem javnom interesu, a ne ekonomskoj koristi. Lonjsko polje nominirano za UNESCO-ov popis kao mješovito. Prvi prijedlog naš hrvatski kao mješovito dobro, na UNESCO-vu listu. Lonjsko polje je prirodna retencija u kojoj su gospodarske aktivnosti dopuštene. Mi želimo da to bude prostor u kome će biti, osjetiti se suživot čovjeka i prirode, pa prema tome znači i taj krajobraz koji se gleda ne više u odnosu na pojedinačnu zaštitu pojedini projekt za koje će se morati poštivati zakon da li kroz procjenu utjecaja stratešku. Ako ne to, ako bude dio ekološke mreže ocjena prihvatljivosti će se definitivno izdvojeno raditi. Da bi se utvrdilo i tek na temelju toga može se donijeti odluka na kraju i na razini Vlade u prevladavajućem javnom interesu. Poštovane gospođe i gospodo, sve to držimo u ime predlagatelja da su sasvim dovoljni razlozi da još jače pojačamo implementaciju. A na kraju, zbog nas samih, ali zašto ne reći i obaveza i standarda kojima težimo unutar legislative Europske unije. Jer, oni su našli upravljanje nacionalnim dobrima kao što su zaštićena prirodna dobra, nacionalni parkovi, parkovi prirode, sve ostale kategorije kroz screening odličnim. Ono što nam daju unutar mjerila koje još moramo ispuniti upravo je jačanje kapaciteta na regionalnoj, lokalnoj razini i tu zakon daje mogućnost kad smo govorili ovdje da li, zašto se zaustaviti na razini županije. Znači, regionalne samouprave. Zakon o zaštiti prirode iz 2005. godine daje mogućnost županijama da u smislu upravljanja ovim lokalitetima prenesu nadležnost na još nižu razinu, lokalnu razinu znači gradova i općina. Oni su nam također naložili i jačanje inspekcijskih službi i to je ova, to smo napravili samim tim što smo po prvi put zasebnu Upravu za inspekcijske poslove zaštite prirode osnovali upravo da bi bila dosljednija, bolja implementacija. Dakle, imamo još puno posla. Ja vjerujem da i ovaj zakon će nam pomoći da u sljedećih nekoliko godina ćemo imati jedan od najboljih sustava zaštite prirode u Europi. Hvala vam lijepo.